til athugunar í hverju tilviki fyrir sig hvenær ákvæði 51. gr. þingskapa eða önnur ákvæði sem varða upplýsingaöflun þingsins frá ráðuneyti og öðrum stjórnvöldum kemur til greina. En

Ofsatrúarríkisstjórnin, sem lifir í blindri trú á stjórnmálastefnu sína eins og hún sé einhver töfrabrögð, er hættuleg fátæku fólki. Félagslega heft ofsatrú þeirra á eigið ágæti og á þeirra útgáfu af sannleikanum um um hækkanir lífeyrislauna er helber ímyndun af verstu gerð sem bitnar bara á þeim verst settu, í formi vöntunar á mat og öðrum nauðsynjum. Guð hjálpi ríkisstjórninni ef hún ætlar að endurskoða almannatryggingar með því að setja bara smáaura í þá endurskoðun.

Ný fjármálaáætlun geymir nefnilega engar raunverulegar aðgerðir til að hagræða. Útgjaldapólitíkin er enn sú sama. Það er ekkert talað um að lækka svimandi háan vaxtakostnað íslenska ríkisins, sem myndi hjálpa við að ná niður verðbólgu. Ísland ætlar áfram að blanda sér alvarlega í baráttuna um Evrópumeistaratitilinn í vaxtakostnaði. Verðbólga er skilgreind sem versti óvinurinn en aðgerðir til að berjast gegn höfuðóvininum vantar, eru fyrst á dagskrá 2024–2028. Ríkisstjórnin ætlar þá að skoða sameiningu stofnana eftir einhver ár og kannski hærri veiðileyfagjöld einhvern tímann seinna. Þetta hjálpar auðvitað ekki ungu fólki á húsnæðismarkaði núna. Fjármálaáætlunin er eins og geggjað aðhaldsprógramm sem byrjar 2024 og skilar kannski þjóðinni í kjólinn fyrir jólin 2028. Þrátt fyrir öll varnaðarorð heimsins valdi fjármálaráðherra að skila fjárlögum fyrir þetta ár með 120 milljarða halla. Hann talar núna um að frumjöfnuður sé að batna. Það er fáránlegur mælikvarði, eins og að segja að afkoma heimilanna sé góð áður en búið er að taka með í reikninginn afborganir af lánum. Það er auðvitað heildarafkoman sem skiptir máli og það á að reka ríkið á yfirdrætti út árið 2027. (Forseti hringir.) Hvar eru markmiðin um að lækka skuldir? Hvar eru markmiðin um að lækka viðskiptahalla?

Virðulegi forseti. Í dag fer fram fyrri umræða um fjármálaáætlun til næstu fimm ára, fjármálaáætlun sem sýnir stefnu ríkisstjórnarinnar svart á hvítu að rétt sé að beita ríkisfjármálum með markvissum hætti til að ná niður verðbólgu og koma í veg fyrir frekari hækkun vaxta með auknu aðhaldi, tekjuöflun og frestun framkvæmda. Á sama tíma er lögð áhersla á að verja grunnþjónustuna, styðja áfram við viðkvæma hópa og verja lífskjör almennings. Skuldahlutfall ríkissjóðs lækkar líka á tímabilinu og afkoma batnar. Þetta er það eina rétta við núverandi aðstæður. Svo vitnað sé til orða hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra, Lilju Daggar Alfreðsdóttur: Stóra verkefnið samhliða breyttum aðstæðum er að ná niður verðbólgu sem er helsti óvinur heimila og fyrirtækja í landinu. Aðhald og skýr forgangsröðun er meginstef. Ríkisfjármálin þurfa að vinna með peningastefnu Seðlabankans til að ná jafnvægi. Þrátt fyrir að ýmsum framkvæmdum verði frestað er staðinn vörður um framkvæmdir sem eru í gangi eða eiga að hefjast á árinu eins og við Landspítala og í samgöngu- og húsnæðismálum. Þá verður sérstaklega stutt við þá hópa, sem síst geta mætt áhrifum hærri verðbólgu, með ýmsum stuðningsaðgerðum stjórnvalda, eins og þegar er hafið með hækkun vaxtabóta og barnabóta. Í áætluninni er líka með skýrum hætti forgangsraðað í þágu heilbrigðiskerfisins og almannatryggingakerfisins þar sem ekki er gerð aðhaldskrafa. Það þýðir að 12 milljarðarnir sem bætt var inn í heilbrigðiskerfið um síðustu áramót eru komnir til að vera. Sem formaður velferðarnefndar hef ég fylgst með vinnunni í heilbrigðiskerfinu og legg mikla áherslu á að við getum haldið áfram öllum þeim góðu verkum sem nú er unnið að. Herra forseti. Yfirlýst ástæða þessa ríkisstjórnarsamstarfs frá 2017 var að vernda stöðugleika og bjarga heilbrigðiskerfinu. Við ræðum á eftir meint afrek stjórnvalda í efnahagsmálum en hér er ný örsaga úr heilbrigðiskerfinu: Ung kona slasast illa erlendis. Eftir nauðsynlega meðferð er hún flutt heim í faðm heilbrigðiskerfisins okkar, úrvinda og algerlega ósjálfbjarga en þakklát fyrir að vera komin heim í öryggið, í faðm heilbrigðiskerfisins. En það tók ekki nema örfáa klukkutíma fyrir þá öryggistilfinningu að hverfa. Lýsing konunnar er martraðarkennd: Við komuna á Landspítalann var maðurinn hennar beðinn um að gera sig gagnlegan og tæma þvagpokann.

og í hvert skipti með helvískan dúndrandi slátt, þrýsting og verk niður fótinn sem má á engum tímapunkti stíga í eða snerta nokkuð. Konunni var fljótlega sagt að það væri best að hún færi heim. Fæ ég þvaglegginn heim? Nei, fólk er ekki sent heim með þvaglegg. Get ég fengið ráðgjöf um hvernig ég ber mig að heima? Nei, það er enginn sjúkraþjálfari í húsi. Samt vildi konan ekki vera þarna lengur, fannst hún ekki örugg. Fjölskyldan fór að redda hlutum sem þurftu að vera til staðar á heimilinu og eftir að hafa skriðið upp tröppurnar heima hjá sér lagðist konan í rúmið stjörf af þreytu en með gæsahúð af öryggi, sloppin. Þetta kerfi er ekki boðlegt neinum, ekki sjúklingum, ekki aðstandendum og alls ekki starfsfólki. Og ég spyr: Eru stjórnvöld einfaldlega hætt við yfirlýstan björgunarleiðangur sem mikið var talað um fyrir sex árum?

Virðulegi forseti. Mér hafa að gefnu tilefni verið mjög hugleikin öryggismál á Austfjörðum. Í gær átti sér stað umfangsmesta rýming í þéttbýli frá eldgosinu í Heimaey árið 1973 en 800 einstaklingar voru fluttir frá heimilum sínum

Það er algengt að veðurofsi og þungir snjóar trufli verulega samgöngur bæði á Fagradal og á Fjarðarheiði. Með breytingum á veðurfari vegna hamfarahlýnunar hefur hættan aukist svo um munar á svæðinu. Aurskriðurnar sem féllu úr Nautaklauf og víðar á Seyðisfirði í desember 2020 eru til marks um það. Seyðfirðingar hafa lengi búið við ótryggar og óöruggar samgöngur. Til stóð að bjóða út Fjarðarheiðargöng síðsumars 2022. Ekki varð af þeim áformum en á fjárlögum ársins í ár voru göngin kynnt sem eitt helsta samgönguverkefni ársins 2023. Áætlaður byggingartími er sjö ár og nokkur óvissa ríkir um fjármögnunina. Það er alveg ljóst að á meðan snjó kyngir niður langt fram á vor ár hvert og Fjarðarheiðin er ófær og snjóhengjur og skriðuföll ógna öryggi íbúa þurfum við að gera miklu betur og leggja allt kapp á að flýta gerð ganganna. Að lokum vil ég þakka viðbragðsaðilum þeim sem stóðu að rýmingu í gær fyrir vel unnin störf. Virðulegur forseti. Málefni héraðsskjalasafna, nánar tiltekið Borgarskjalasafns, hafa verið fyrirferðarmikil í umræðunni undanfarið. Þetta mál er allt hið furðulegasta. Hvernig meiri hluti borgarstjórnar Reykjavíkur getur nær umræðulaust lagt niður Borgarskjalasafnið og allt það starf sem þar er unnið er mér fyrirmunað að skilja, og það á grundvelli skýrslu frá einu endurskoðunarfyrirtæki. Tölurnar sem hafa verið nefndar í þessu samhengi, ýmist sem kostnaður borgarbúa við áframhaldandi rekstur skjalasafnsins í núverandi mynd nú eða þær milljónir sem kynnu að sparast við sameiningu þess við Þjóðskjalasafn Íslands, eru bara hluti upplýsingaóreiðunnar sem fylgir þessari ákvörðun meiri hlutans í borginni. En enn síður skil ég þessa ákvörðun með tilliti til óumdeilds mikilvægis skjalasafna í upplýstu lýðræðissamfélagi. Fræða- og vísindafólk innan hug- og félagsvísinda, sem hefur tjáð sig í þessari umræðu, hefur bent á hversu vanhugsuð þessi ákvörðun er og hversu freklega er vegið að þeim sem treysta á skjalasöfn í rannsóknum sínum. Skjalasöfn eru útverðir upplýsinga og lýðræðis. Eðlilegt aðgengi að upplýsingum dregur úr spillingu í hvaða formi sem er. Ég held þetta sé okkur öllum ljóst. Mér þætti því vænt um að heyra rökstuðning þingmanna, t.d. Pírata og Samfylkingar, fyrir þessari ákvörðun kollega þeirra í meiri hluta borgarstjórnar. Styður þessi ákvörðun á einhvern hátt hugsjónir og grunngildi þessara stjórnmálaflokka sem gefa sig út fyrir, eins og ég hef skilið það, upplýsta umræðu og lýðræðisleg vinnubrögð?

Ríkisstjórnin hefur sameinað krafta sína og leggur nú fram áætlun sem ætti að slá á frekari vöxt verðbólgunnar. Ríkisfjármálum hefur verið beitt með markvissum hætti með auknu aðhaldi, tekjuöflun og frestun framkvæmda. Allt eru þetta þekkt verkfæri í hagkerfinu. Þetta hljómar kannski ekki vel í eyrum fólks en góðu fréttirnar eru þó þær að á sama tíma á að standa vörð um mikilvæga grunnþjónustu eins og velferðarþjónustu og heilbrigðisþjónustu sem hefur verið efld og staðið með á undanförnum árum. Það á að standa sérstaklega með þeim hópum sem erfiðast eiga með að mæta áhrifum verðbólgunnar. Virðulegi forseti. Í gær bárust þær ánægjulegu fréttir að búið væri að landa samningum um framkvæmd 700 liðskiptaaðgerða á þessu ári. Með þessum samningi mun afkastageta heilbrigðiskerfisins nýtast betur og leiðir það til þess að biðtími sjúklinga eftir þessari mikilvægu þjónustu styttist. Þótt eitt aðalmarkmiðið sé að nýta betur afkastagetu heilbrigðiskerfisins þá snúast þessir samningar ekki síst um að jafna aðgengi einstaklinga að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag. Hæstv. heilbrigðisráðherra, Willum Þór Þórsson, hefur svo sannarlega látið hendur standa fram úr ermum og gengið í verkin. Biðlisti í liðskiptaaðgerðum hjá opinberum heilbrigðisstofnunum taldi í upphafi árs 2.000 manns. Þeir sem hafa beðið á þeim lista þekkja hversu erfitt það er að hafa liðið mikla vanlíðan og margir hverjir hafa verið frá vinnu vegna þessa í langan tíma með tilheyrandi afleiðingum. Samningum um fjölgun liðskiptaaðgerða sem og aðrir samningar sem hafa verið gerðir um kaup á aðgerðum vegna endómetríósu skila betri líðan hjá þúsundum einstaklinga. Í framlagðri fjármálaáætlun er stefnt að því að áfram verði unnið að lækkun greiðsluþátttöku sjúkratryggðra einstaklinga í heilbrigðisþjónustu ásamt því að gera hana skilvirkari. Við hljótum að geta fagnað því. Gleðilega páska. SPEECH_END

Hæstv. forseti. Ár eftir ár eru um þúsund börn án vistunarpláss í Reykjavík og sífellt fleiri fjölskyldur horfa nú ráðþrota til ríkisstjórnarinnar um að brúa bilið fyrir meiri hlutann í Reykjavík með lengingu fæðingarorlofsins. Það er tímabært að skoða lengingu fæðingarorlofsins en það verður að vera á forsendum þess að auka valfrelsi foreldra og það má aldrei gefa afslátt af því, því að rýmkun fæðingarorlofsins er ekki að fara að leysa leikskólavandann. Jafnvel í þeim löndum í kringum okkur sem hafa rýmstan tíma í fæðingarorlofi taka flestar fjölskyldur sér um 12 mánuði í orlof. En í þessum löndum er öllum börnum sem vilja tryggt leikskólapláss við 12 mánaða aldur þótt fæðingarorlofstíminn sé svona rúmur, sem segir okkur það að þegar fjölskyldur hafa raunverulegt val velja þær langflestar

og að berjast fyrir því er eilífðarverkefni okkar Sjálfstæðismanna og við höfum talað fyrir því að hækka fæðingarorlofsgreiðslurnar og auka val fólks í ráðstöfun orlofsins.

Hæstv. forseti. Aldursfordómar byggja á neikvæðum viðhorfum og gildum sambærilegum og kynþáttafordómar og kynjafordómar.

birtist á fyrstu síðu umsóknar um starf. Það er ekki einu sinni litið á starfsferilskrána, bara kennitöluna — bara kennitöluna. Kennitalan er einfaldlega ekki rétt. Eigum við að tala um íslensku kennitöluna? Það er varla hægt að sanna tilveru sína við afgreiðslu í opinberum stofnunum nema segja stundarhátt hver er kennitalan þín er; hvað þú ert gamall. Nafn þitt skiptir engu. Það eru til margar aðferðir við að búa til kennitölur. Sú aðferð sem hefur verið notuð á Íslandi byggir á fæðingardegi og fæðingarári viðkomandi. Það er bara ekkert náttúrulögmál að kennitölukerfið sé byggt upp eins og íslenska kennitöluaðferðin, sem hefur beinlínis stuðlað að og eflt aldursfordóma, sérstaklega á vinnumarkaði. Er ekki kominn tími til að við horfumst í augu við það? Er ekki kominn tími til að við búum til nýtt kennitölukerfi sem styður ekki við aldursfordóma? Það liggur mikill auður í eldra starfsfólki. Látum ekki tíu talna röð verða til þess að hæfu og reynslumiklu fólki sé sópað burt af vinnumarkaðinum. Vinnum gegn aldursfordómum, endurskoðum kennitölukerfið.

Hluthafarnir eru kjósendur, þingmenn eru stjórnarmenn og ráðherrar eru framkvæmdastjórar og einn þeirra er forstjóri. Það fyrsta sem ég myndi reka augun í er að það eru 12 framkvæmdastjórar í þessu litla fyrirtæki en þeir eru með 1.000 manns í vinnu bara í yfirstjórn. Svo vekur athygli að gert er ráð fyrir hallarekstri í tíu ár í röð, sem myndi setja hvaða fyrirtæki sem er í gjaldþrot. Nú er ríkissjóður rekinn með 120 milljarða halla á ári, 330 milljónir á dag, 14 milljónir á klukkustund. Bara á meðan þessi þingfundur stendur aukast skuldir ríkisins um 100 milljónir sem eru teknar að láni á hæstu vöxtum á Vesturlöndum. Börnin okkar greiða síðan þessar skuldir á hæstu húsnæðisvöxtum á Vesturlöndum. Virðulegi forseti. Ég vil þó geta þess að það er margt vel gert í þessum rekstri: Sameining skattumdæma og sýslumanna, Stafrænt Ísland og flutningur ríkisstarfsmanna í opin rými. En þar með er sagan sögð. Ljóst er að það er ekki boðlegt lengur að skattleggja almenning meira, enda erum við skattpíndasta þjóð á Vesturlöndum að Svíþjóð undanskilinni. Að mínu mati mætti reyndar skattleggja auðlindirnar aðeins meira enda fáar þjóðir eins gjafmildar á auðlindir og Íslendingar. En hvað þarf að gera? Það þarf að minnka yfirbyggingu ríkisins í þessu smáríki miklu meira en boðað er í þessari áætlun. Þar er af nægu að taka, alls staðar eru sparnaðarmöguleikar. Einkarekið fyrirtæki væri löngu búið að grípa í bremsurnar og breyta rekstrinum. Það gengur ekki lengur að Seðlabankinn sé á bremsunum meðan ríkissjóður er með bensíngjöfina í botni. Prófið þetta á bílnum ykkar. Viðreisn hvetur til þess að þessu verði breytt og við erum reiðubúin til samstarfs um þetta brýna mál.

Í vikunni legg ég fyrir Alþingi tvö ný lagafrumvörp. Frumvörpin eru bæði til þess fallin að auka frelsi einstaklinga, sannkölluð frelsismál. Hið fyrra er frumvarp þar sem lagt er til að miða skuli öll aldursskilyrði laga við 18 ára aldur. Víða í lögum er að finna svokölluð aldursmörk, þ.e. skilyrði um að einstaklingur hafi náð ákveðnum aldri áður en hann getur notið ákveðinna réttinda, öðlast ákveðin leyfi o.s.frv. Að mati flutningsmanna á að miða við sjálfræðis- og fjárræðisaldur. Hið seinna er frumvarp sem heimilar bardagaíþróttir, en undir þær falla t.d. MMA og hnefaleikar. Það er mat flutningsmanna að rök standi ekki fyrir því að skerða frelsi einstaklingsins til að iðka þá íþrótt sem honum hugnast. Jafnframt ber að hafa í huga að bannið skerðir atvinnufrelsi sem nýtur verndar 1. mgr. 75. gr. stjórnarskrárinnar. Helstu rök gegn málinu er það heilsutjón sem einstaklingar geti hlotið af keppni í bardagaíþróttum. Það er ekki hægt að vísa þessu alfarið á bug en hægt er að benda á að með því að viðurkenna íþróttina sem löglega er fyrst hægt að grípa til annarra úrræða til að grípa þá sem heilsutjón af sportinu hljóta. Skilyrði er sett í frumvarpinu um að viðeigandi öryggi Þess utan glíma íþróttamenn í öllum öðrum íþróttum við alls konar meiðsli og verður að nefna sérstaklega boltaíþróttir þar sem hætta er á ítrekuðum höfuðhöggum. Einstaklingar sem ákveða að æfa og keppa í bardagaíþróttum eru fullfærir um að gera sér grein fyrir þeirri áhættu sem fylgir en við hin þurfum kannski að fara að átta okkur á fjölmörgum kostum íþróttanna. Það er viðeigandi að leggja fram tvö frelsismál og vekja athygli á þeim hér í dag þegar við ræðum fjármálaáætlun síðar því að ekki er gert ráð fyrir því að málin hafi neikvæð áhrif á ríkissjóð heldur einmitt þvert á móti.

Herra forseti. Ég fagna því sannarlega að í fjármálaáætlun þeirri sem rædd verður hér síðar í dag sé gert ráð fyrir auknum tekjum af fiskveiðiauðlindinni þótt það verði að vísu ekki fyrr en eftir tvö ár. Að mínu mati er verið að færa stórútgerðinni auðlindina okkar á silfurfati fyrir slikk. Í fjármálaáætluninni er vísað í nefndir sem starfað hafa undir yfirskriftinni Auðlindin okkar. Síðastliðna mánuði hef ég fyrir hönd Samfylkingarinnar setið í fjölmennustu nefndinni, sem hæstv. matvælaráðherra hefur skipað um fiskveiðiauðlindina. Á síðasta fundi nefndarinnar var rætt um stóru ágreiningsmálin, um arðinn af auðlindinni og hvert hann eigi að renna og um samþjöppun í greininni. Ef dæma má skoðanaskipti í þeirri nefnd er langt í land að sátt náist um þessi hagsmunamál greinarinnar og þjóðarinnar. Auðlindarentan er óumdeilanlega mjög mikil í sjávarútvegi á Íslandi. Eignasöfnun eigenda íslenskra sjávarútvegsfélaga á síðasta áratug er ein af birtingarmyndum þess. Vísbendingar eru um hvers virði útgerðirnar sjálfar telja kvótann vera, t.d. leigja útgerðir frá sér kvóta á um 400 kr. kílóið á þorski en greiða sjálfar veiðigjald upp á rétt um 19 kr. kílóið. Við deilum um reikniregluna sem veiðigjaldið er reiknað út frá, deilum um viðmið og hlutföll og hvort bókhaldsbrellum eða skattalegri hagræðingu sé beitt hjá útgerðum sem vilja greiða sem minnst fyrir auðlindina. Ég tel að sátt náist ekki nema veiðigjöldin verði byggð á markaðslegum forsendum. Útboðsleið, sem við í Samfylkingunni teljum bestu leiðina í þessum efnum, myndi stuðla að þróun virkra markaðsviðskipti með aflahlutdeildir og bæði auka sveigjanleika sjávarútvegsins og gefa skýrar vísbendingar um það hvers virði auðlindin væri útgerðinni. Ég tel að annað sé fullreynt. Forseti. Hvað er tengslaröskun? Tengslaröskun er skilgreind í ICD-10-sjúkdómaflokkunarkerfinu sem svörunartengslaröskun sem er röskun sem getur einungis komið fram vegna félagslegrar vanrækslu í bernsku, sem þýðir með öðrum orðum að barnið hafi skort viðeigandi umönnun. Afhömluð tengslaröskun er aðallega greind hjá börnum sem hafa fengið umönnun margra aðila í frumbernsku, t.d. ættleidd börn. Í svari frá heilbrigðisráðherra um tengslaröskun segir: „Svörunartengslaröskun er mun algengari en hin. […] Mikil skörun er milli tengslaröskunar og annarra raskana og oft erfitt að greina á milli einhverfurófs- og tengslaraskana þar sem um er að ræða svipuð einkenni og vandamál hlutaðeigandi barna.“ Samkvæmt upplýsingum frá barna- og unglingageðdeild Landspítala hafa samtals 78 börn verið greind með tengslaröskun frá árinu 2002 og tvö hjá Geðheilsumiðstöð barna en sjálfstætt starfandi sérfræðingar í barna- og unglingageðlækningum greina einnig tengslaröskun og við höfum ekki tölur yfir þau börn sem eru greind á einkastofum. Ástæðan fyrir því að ég er að tala um þetta er vegna svipaðra einkenna hjá börnum með tengslaröskun og börnum með einhverfu. Einn hópurinn fær fötlunargreiningu en ekki hinn. Einn hópurinn fær stuðning út í samfélagið en ekki hinn. Sérfræðingar eiga erfitt með að greina á milli þessara raskana en það eru þau börn sem eru vanrækt sem fá þessa greiningu. Það er sagan sem gerir það að verkum að þau eru líklegri til að fá þessa greiningu og fá mögulega ekki þjónustu sem þau þurfa til að vaxa og dafna í samfélaginu. Forseti. Ég er efins um að tengslaröskunargreining hjálpi þessum viðkvæma hópi. Það þarf að finna nýjar lausnir á þessu svo börn með tengslaröskun fái alltaf þjónustu við hæfi.

Í dag er dagur sýnileika trans fólks, dagur sem við getum notað til að fagna trans fólki og þeirra fjölbreytileika og góður dagur til að sýna stuðning við þau í verki, til að sýna þeim ást og kærleika, til að veita þeim það pláss sem þau eiga skilið. Lög um kynrænt sjálfræði voru stórt skref í þessa átt og viðurkenndu tilverurétt trans fólks á hátt sem ekki hafði verið gert áður. En við verðum að horfast í augu við það að þeim hefur ekki verið framfylgt sem skyldi. Við erum enn þá að berjast við það að kerfið tekur t.d. nafnabreytingum og einföldum atriðum, eins og útgáfu vegabréfa, ekki með hætti sem þjónar trans fólki nægilega vel enn er ekki búið að skera á hnútinn varðandi aðgang trans fólks að ýmsu almannarými, eins og salernum og búningsaðstöðu. Drög að hollustuháttareglugerð, sem nauðsynleg er til að ná því fram, voru kynnt fyrir ári. Það átti að skrifa undir þau í lok febrúar sl. en enn bólar ekki á neinu frá ráðuneytinu. En kannski er ein stærsta brotalömin aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Mig langar að vitna hér í viðtal sem birtist í síðasta eintaki Heimildarinnar, þar sem var rætt við Bríeti Blæ Jóhannsdóttur, sem grínaðist með það þegar hún sótti um kynleiðréttingu 26 ára að hún myndi bíða til þrítugs.

„Ég er að eyða árunum af lífi mínu, þar sem ég á að vera að deita, láta brjóta í mér hjartað, brjóta önnur hjörtu, stunda kynlíf á óábyrgan hátt og elska, í að bíða. Lífið mitt er stopp og er búið að vera það lengi, ég er svo löngu tilbúin að halda áfram og gera eitthvað annað.“ Trans fólk er náttúrlega eins og allt annað fólk. Það vill geta gert stóra hluti og smáa, og við kannski áttum okkur allt of fá á því hversu margir af þessum hversdagslegu hlutum tengjast kyni. Þess vegna er þessi biðlisti eftir þjónustu við trans fólk ólíðandi, vegna þess að hann leyfir trans fólki ekki að vera manneskjurnar sem þau eiga að fá að vera, nákvæmlega eins og þau vilja vera.

Mikið óvissu- og hættuástand hefur verið undanfarna daga vegna gríðarlegrar úrkomu á Austurlandi og þeirrar lífshættu sem skapast vegna snjóflóða. Snjóflóð hafa fallið í byggð á órýmt húsnæði þar sem engar varnir voru fyrir snjóflóðum. Ég vil nota tækifærið og benda á mikilvægi þess að fjármagn verði sett í nauðsynlegar varnir varnir í Neskaupstað þar sem vantar varnargarð sem var kynntur samfélaginu fyrir stuttu og hefði þurft að vera kominn upp, en núverandi varnargarðar í Neskaupstað hafa sannað gildi sitt. Það er mikilvægt og nauðsynlegt að halda áfram að tryggja heimili fólks, tryggja byggðina.

sem tryggir byggðina á Seyðisfirði og í Neskaupstað. Við verðum að tryggja heimili fólks og þar með öryggi þess og við hljótum öll að vera sammála um það. Einnig vil ég koma inn á samgöngur á Austurlandi, sérstaklega á þessum tímum.

Við erum komin aftur til sjósamgangna og við hljótum að sjá að það er ólíðandi. Það er ekki hægt að sækja heilbrigðisþjónustu, veikt fólk er flutt með þyrlu, skipum — við verðum bara að gera eitthvað í þessu.

Ég ætlaði að hafa ræðuna mína lengri en ég næ því ekki. Ég vil bara bera fram þakkir til þeirra sem hafa staðið vaktina og staðið vörð um líf og heilsu fólks.